Има кворум. Откривам заседанието.

С Доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Александрова. Заповядайте. Заповядайте,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

Законопроектът беше представен от господин Ципов, който посочи, че предстоящите през 2021 г. избори в Република България налагат да се предвидят мерки, свързани с изборния процес, чрез които да се осигури възможност на всеки избирател да гласува при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.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 се възлага на Централната избирателна комисия да организира изборния процес по начин, който да не лиши нито един гражданин от избирателно право и да позволи избирателите да упражнят правото си на глас в условията на епидемичната обстановка, включително избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Господин Ципов посочи, че гласуването на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, се предлага да става чрез подвижна избирателна кутия или в отделни избирателни секции, извън секциите по чл. 9 от Изборния кодекс, определени от Централната избирателна комисия. Условията и редът за гласуването на тези избиратели трябва да са предвидени в правилата, приети от Централната избирателна комисия, за да се отговори на епидемичната обстановка. В правилата Централната избирателна комисия ще трябва да определи по най-безопасния начин за всички участници в изборния процес образуването на секции, подаването на заявления, в това число по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия или съответната община или на безплатен телефонен номер, списъка за гласуване и гласуването в изборния ден. С цел намаляване струпването на много хора, предлагаме броят на членовете на секционните избирателни комисии за секциите по чл. 28, ал. 3, изречение първо да не е по-малко oт трима, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс. Предвижда се броят на членовете на секционна избирателна комисия извън страната да може да бъде не по-малко от трима по преценка на Централната избирателна комисия в зависимост от епидемичната обстановка, ограничителните мерки в съответната държава и други обстоятелства, свързани с натовареността в изборния процес.

Предлага се приетите правила да може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от Изборния кодекс. Господин Ципов допълни, че с § 2 от Законопроекта се предлага избирателите, чийто срок на документа за самоличност е изтекъл след 13 март 2020 г., включително и удълженият срок, да може да се идентифицират с този документ пред секционната избирателна комисия, когато изборите се провеждат по време на извънредна епидемична обстановка. Предвидено е в тези случаи да не се изисква удостоверение по чл. 263 от Изборния кодекс. В обсъждането взеха участие народните представители Филип Попов, Христиан Митев, Красимир Ципов, Александър Иванов, Явор Божанков, Хамид Хамид и Крум Зарков. От парламентарната група на „БСП за България“ посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта, защото смятат, че с него се възлагат неприсъщи за дейността на Централната избирателна комисия правомощия. Народните представители Хамид Хамид и Христиан Митев изразиха подкрепата си към Законопроекта и отбелязаха, че между първо и второ гласуване ще се прецизират определени разпоредби. Председателят на Комисията представи пред народните представители становището на Централната избирателна комисия по Законопроекта.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 Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Становище на вносител – господин Ципов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Предизвикателството, пред което сме изправени, да проведем гласуване за следващия парламент в условия на пандемия е основната цел на този законопроект. Преди да подготвим този законопроект направихме проучване как са протекли различните видове избори в държавите през изминалата година, където е имало необходимост да бъдат проведени такива видове избори. Проучихме опита на множество държави като Франция, Южна Корея, Румъния, Литва, Сърбия, Грузия, Република Северна Македония, Полша. Този опит показва, че със съответните законодателни промени са натоварени централните изборни органи, които да дадат основната законодателна рамка как в условия на пандемия да се проведат съответните видове избори. Във всичките тези държави централните избирателни органи са предприели необходимите действия, за да се осигури гласуването на избирателите независимо от техния здравен статус. В повечето случаи това се е случило с правила, с които да се определят съответните противоепидемични мерки каква да е организацията за движение в съответните изборни помещения, къде да бъдат разположени избирателните секции как да се спазва социалната дистанция между избирателите. Ние предлагаме в предстоящите през 2021 г. избори да се предвидят мерки, свързани с изборния процес, чрез които да се осигури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 че да не бъде лишен нито един български гражданин от правото да упражни своя вот, от една страна, а от друга страна, да създадем минимално необходимите условия, в които да се проведе този изборен процес. Предлагаме основно гласуването на избирателите, които са поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, да стане чрез подвижни избирателни кутии или в отделни избирателни секции извън тези, които са посочени в чл. 9 от Изборния кодекс. В законодателната рамка, която трябва да бъде предвидена във връзка с нормалното провеждане на изборния процес, смятаме, че Централната избирателна комисия трябва да вземе предвид всички ограничения, които са наложени от извънредната епидемична обстановка. В проведената дискусия в Правната комисия и изразените мнения и становища във връзка с този законопроект бяха направени множество спекулации, че се възлага на Централната избирателна комисия нещо неприсъщо на нейните законови функции, а именно едва ли не, че тя трябва да определи в качеството си, забележете, на медицински орган всичките противоепидемични мерки. Искам категорично да заявя, че това не е било цел на вносителите, тъй като е ясно, че медицинският протокол ще бъде даден от компетентните здравни органи, но Централната избирателна комисия е органът, който се занимава с цялостната организация на изборния процес, уважаеми народни представители. Няма как тя да бъде изключена от това да определи рамката, в която трябва да бъдат произведени избори при възможните нормални условия в състояние на извънредна епидемична обстановка. Смятам, че днешният дебат трябва да изясни всички тези важни въпроси, за да може да постигнем възможния консенсус по отношение на това какво трябва да върши всеки един компетентен орган, да имаме едно нормално протичане на изборния процес. Уважаема госпожо Председател, няма да се спирам на другите въпроси, посочени в Законопроекта. Ще си запазя правото да направя изказване. Важното Важното е тук, уважаеми народни представители, да видим как в тези трудни условия и предизвикателства, пред които сме изправени, да създадем такава законодателна уредба, която да позволи на всеки един български гражданин, който желае да упражни правото си на вот, да го направи сигурно, в едни, доколкото е възможно, нормални условия. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Ципов. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Попов, Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Действително имаме съгласие по темата, че на хората, които са карантинирани в България заради коронавируса, следва да им се даде възможност да упражнят едно от основните си конституционни права – правото си на глас на предстоящите парламентарни избори. Така написан обаче, Законопроектът, мисля, че задава повече въпроси и създава повече хаос, отколкото да разреши този проблем. На първо място, още с § 1 в чл. 28 се създават и вменяват на Централната избирателна комисия несвойствени за нея задължения. Централната избирателна комисия и по Изборен кодекс има няколко основни правомощия, едно от които е да следи за спазването на Изборния кодекс и да издава методически указания на съответните районни и секционни избирателни комисии. ЦИК не е медицински здравен орган. ЦИК не може да издава медицински протокол, както тук се казва – за спазване на противоепидемичните мерки. Здравните власти, Министерството на здравеопазването – това са компетентните органи, които следва и могат да издадат този медицински протокол, а ЦИК да го приложи, прилагайки го към своите методически указания, Централната избирателна комисия няма нито един медик, уважаеми народни представители. Те нямат тази експертиза, за да изготвят и да носят отговорност за този медицински протокол. Отново се наблюдава прехвърляне на отговорност от изпълнителната власт, от Министерския съвет, така както впрочем стана и с машинното гласуване, заради което и бившият председател на Централната избирателна комисия си подаде оставката. ЦИК се товари с несвойствени за нея задължения. Цялата отговорност се прехвърля на ЦИК. Изпълнителната власт, Министерският съвет, здравните органи в случая просто имат един консултативен глас, седят отстрани и наблюдават – отговорността е за ЦИК. Освен това, така записано

ЦИК приема правилата за организацията и реда на изборите, с които да се гарантира животът и здравето на участниците в изборите. Записан по този начин, текстът се тълкува много разширително, защото ЦИК следва да издаде всякакви правила на практика, с които да се гарантира животът и здравето – не само медицински. тук следва да направите, уважаеми вносители, поправка между първо и второ четене, ако този законопроект продължи на второ четене, защото създава доста голяма неяснота. На следващо място,

комисия се предоставя решението на практика да донапише Закона, защото те трябва да решат какви са тези отделни избирателни секции. В Изборния кодекс е записано кои са избирателните секции. Сега ЦИК трябва да създаде отделни избирателни секции, да донапише Закона, а решенията на ЦИК, знаете, може да се обжалват пред Върховния съд. И едно такова решение, ако се обжалва пред Върховния съд, което на практика донаписва Вашия закон, мисля, че няма да издържи в съда, което на практика саботира и поставя много тежки бомби в предстоящите избори – Вие ги поставяте всъщност. На следващо място сте записали, че тези секции – подвижните, тези, които са отделни, но никой не знае какви са тези отделни секции, как ще бъдат съставени – отново ЦИК следва да се произнесе по този въпрос, отново тя да носи отговорност. могат да бъдат не по-малко от трима, но при спазване на изискванията на Изборния кодекс. Няма как да се спазват изискванията на Изборния кодекс, няма как да се спази представителността и от Централната избирателна комисия, и парламентарната – при толкова партии в Народното събрание, с трима представители! Отново ще има парламентарни сили, които няма да бъдат представени в тези секции. Как точно ще се определи това, отново ЦИК следва да реши може би ще хвърлят ези-тура. Много неясноти има в този законопроект и мисля, че така написан, особено в закон не към Изборния кодекс, а в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, той създава повече проблеми, отколкото решения във връзка с предстоящите избори и гласуването, разбира се, на хората, които са поставени под карантина. И още един проблем, защото този закон изобщо не се съобразява с никакви срокове. Един проблем, който може да възникне – как тези, които са карантинирани, ще докажат, че са карантинирани? В РЗИ-тата, в списъците, които РЗИ-тата водят, просто са описани едни имена. Откъде Централната избирателна комисия, човекът, който ще подаде заявление евентуално, ако се разболее на 3-ти да речем, този човек как ще гарантира и ще докаже, че той е карантиниран?

Няма го РЗИ. РЗИ Ви казах какво има. Елате и ми направете реплика – не от място. Така че Вие създавате много по-големи проблеми, отколкото се опитвате да разрешите. Много неясноти има в този законопроект, много обърквания, голям хаос. Това е. Това е, което Вие се опитвате да направите. На практика е един саботаж на предстоящите парламентарни избори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да кажа нещо, което никой не забелязва и никой не обръща внимание.

в обстановката – един заразен, двама заразени носители на вируса и се заразяват всички. На 4 април времето е студено и Вие не можете да осигурите главното условие – постоянно проветряване на помещенията, което ще ликвидира главната опасност. Тоест отговорността, че след изборите ще плъзне заразата нагоре, аз съм уверен в това, носи президентът и неговият екип, който не е преценил. Трябваше да се сложи дата, на която тези помещения да стоят с отворени прозорци, с отворени врати, за да може да се проветри. Това е най-важното условие, само че никой не обръща внимание на това. За президента – той ще си носи моралната отговорност. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Станилов.

И ако имаше повече юристи тук, в това Народно събрание, да не говорим в ръководството на Народното събрание, щеше да направи впечатление, че правилата се уреждат не там, където трябва. Тези правила трябва да се уредят в Изборния закон, а не, както се прави в случая, в Закона за извънредното положение. Това е така неслучайно.

променени в Изборния кодекс, в Изборния кодекс ще бъдат вкарани, ще бъдат предложени по отношение на него и много други правила, които са неудобни за управляващите. Те не желаят нещата да се уреждат в Изборния кодекс, защото това отприщва един много голям дебат. Това отприщва дебата за мъртвите души – 600 хил. души, както ние от „Атака“ го казахме, назовахме

тоталната фалшификация на изборите, която се осъществява от много години насам. Ако бъде вкаран този проблем да бъде решен в Изборния кодекс, ще бъде вкаран въпросът за видеонаблюдението в избирателните секции, за което ние от „Атака“ говорим от много години истински. Защото аз се съмнявам и в този момент, въпреки заявките, че се осигуряват машини за машинно гласуване, много много съмнително съм настроен по отношение на това дали ще има машинно гласуване изобщо! И ако се вкарат в Изборния кодекс, ще бъдат внесени решителни и недвусмислени мерки да има машинно гласуване. И мога да продължа този списък оттук нататък в поне още десет пункта – за промени в Изборния кодекс. И затова е този ход в момента – нещата да минат с една-две разпоредби относно санитарната част, така да я наречем, или медицинската, с оглед на пандемията, но това, това, което се предлага, не може в този закон, в Закона за извънредното положение, да реши безкрайно многото проблеми, с които всъщност умишлено от страна на управляващите сме закъснели да бъдат решени проблемите, които предстоят за предстоящите избори, за да ги направят честни и несъмнени за българското общество. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи Законопроекта. Ние смятаме, че тези мерки са необходими и тяхното място e в този законопроект. От друга страна, не можем да не се съобразим и с опасенията, изразени и от колегите от БСП, и в становището на Централната избирателна комисия. Затова на Правната комисия заявихме, че ще внесем наши предложения, които да прецизират и да коригират тези предложения. Искам да поздравя и вносителите, които вече няколко пъти заявиха, че ще бъдат прецизирани и съобразени определени текстове. Няма да се стигне дотам да се създава внушение или да се създават предпоставки, че с тези текстове се прехвърля цялата отговорност на Централната избирателна комисия. Аз мисля, че господин Ципов беше ясен в своето изказване в тази посока. Затова, смятайки, че диалогът, за който постоянно призоваваме, и за съжаление, се оказа най дефицитната стока в целия мандат на това Народно събрание, е изключително необходим точно при изготвяне на тези мерки, предлагам в дух на диалог да прецизираме текстовете, всеки да си направи предложенията и да се съобразим със становището на Централната избирателна комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Хамид. Реплики? Няма. Продължаваме с изказванията. Господин Недялков заяви изказване. Ще се изкажете ли, господин Недялков? Вдигнахте ръка за изказване. Не. Господин Търновалийски, и Вие ли се отказвате? Да. Други изказвания има ли? Заповядайте, господин Байчев.

включително и от колегата Павел Шопов, и ще гледам да не се приповтарям с цел процесионалната икономия на време. Изборният процес, колеги, е една динамична материя, която търпи развитие, но се боя, че с предложените промени ние по-скоро връщаме назад този процес и вместо един прогрес и вместо един прогрес ще се получи един регрес. За първи път се получава разтоварване на политическа отговорност вместо разтоварване на административна тежест. Какво имам предвид? избирателна комисията посочва, че иска Министерският съвет да обезпечи изборния процес и законодателните мерки да бъдат прецизирани. Боя се, колеги, че това нещо се повтаря, още повече че съвпада и с нашето мнение, и със становищата, изразени от други политически сили, макар и да не са парламентарно представени. Другото, което ме притеснява, е, че Централната избирателна комисия ще бъде съветвана от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването. Тук искам да припомня, че тези съветници в лицето на министъра на здравеопазването по време на пандемията издаваха заповеди, които биваха отменяни същия или на следващия ден. Националният оперативен щаб водеше една политика, която не беше постоянна и последователна, за съжаление. Когато всички ни убеждаваха, че няма да има пандемия, се оказа, че ние живеем в една пандемична обстановка. (Реплики от ГЕРБ.) Убеждаването идваше от министър-председателя, който, колеги, от краварници, от разни превозни средства, от пънчета говореше колко е добре държавата. Изборния кодекс, колеги, както каза господин Павел Шопов, освен проблемът как ще гласуват карантинираните и болните стои и този с избирателните списъци и наблюдението на изборите, тъй като над изборния процес тегне сянка на съмнение. Защо няма да подкрепим този законопроект? На първо място, както каза колегата Шопов, не е предложен по надлежния ред, а през Закона за извънредното положение. И аз тук бих желал да отговорите на един въпрос: Вие знаете ли, наясно ли сте, че Законът за извънредното положение ще бъде в действие на 4 април – към датата на изборите? Защото, ако го знаете, следва да го заявите съвсем ясно, че това извънредно положение няма да бъде отменено. Не само на нас да го кажете. Ще го кажете също и на представителите на ресторантьорския бизнес, на туристическия бранш.

На следващо място, има едно противоречие между Изборния кодекс и Закона за извънредното положение, а именно: в Изборния кодекс с подвижни избирателни кутии гласуват само хора с трайни увреждания, а в Закона за извънредното положение това право имат карантинирани хора, болни от коронавирус. Това ще създаде възможност за обжалване, включително и пред Конституционния съд, и се дава възможност, колеги, за касиране на избори в определени райони. Уважаеми колеги, над Изборния кодекс тегне една сянка на съмнение, че изборният процес се опорочава. От нас зависи – от Народното събрание, дали ще предприемем стъпки към изсветляване на този процес и дали Вие сте готови да приемете искания на опозицията, или можете да играете само по правила, които Вие определяте. Благодаря Ви.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

като вид отговор на поставените тези. Имаше политици, които бяха крайно безотговорни към епидемията през последната 2020 г. Аз си спомням, че още месец март миналата година, когато правителството вземаше първите мерки за ограничение на вируса, имаше други политици, които говореха, че има два вида щам – един в София, един във Велико Търново. Имаше отговорни политици, които буквално до септември месец отказваха да признаят, че има епидемия в България. Прав сте, но те не са в Министерския съвет, а другаде. Така че Така че нека всеки да носи отговорността за действията си. Защо всъщност предложенията, които сме направили, са в Закона за за извънредното положение? Каква е вероятността епидемичната обстановка да отпадне дотогава? Много ще се радвам, ако епидемичната обстановка се нормализира, тоест здравната обстановка се нормализира в България до месец март – и не само в България, а в целия свят. Но не съм видял някоя държава в Европа или в развития свят, която да казва, че обстановката ще се нормализира поне до края на годината. Искрено се надявам до месец април да няма епидемия. Тогава ще изляза и ще кажа: моя е вината, че го предлагаме там. Но се съмняваме, че ще отпадне дотогава. Впрочем като слушам изказванията и на здравния министър, и на здравните власти, обединени в експертизата на всички водещи наши здравни специалисти, е именно епидемиологичната обстановка да се удължи до края на месец април. Най-вероятно, за съжаление, може би следващото правителство ще продължи да удължава. Ще видим. Надявам се наистина с напредването на ваксините и с мерките, които се взимат, нещата да се подобрят, така че да не се налага цяла година да има мерки, но по време на изборите със сигурност ще има.

Така че карантини винаги има в държавата. Въпросът е, че не са толкова масови. Затова всичко е в този закон, а не в някой друг. Сега едно нещо разбрах – БСП няма да подкрепи. Мисля, че е единствената партия от тук присъстващите, която няма да подкрепи мерките. Вчера прочетох внесения от БСП законопроект за промяна на Изборния кодекс, но там не видях как решавате въпроса с гласуването на карантинираните. Или може би БСП лъже обществото, че иска висока избирателна активност, а в същия момент иска да ограничи хората, които са под карантина, да гласуват. Кажете какви са Вашите предложения, след като не приемате да има такива секции, след като не искате да има възможност за карантинираните да гласуват? Как виждате Вие карантинираните да гласуват? Много искам да чуя този отговор. Впрочем трябва да се отбележи, че тук много от предложенията, които бяха направени след консултации при президента, като гледам, нито една партия от присъстващите не ги подкрепя. Ще видим по време на дебатите по внесения от БСП законопроект, за да не смесвам темите, и тогава ще си кажа мотивите защо не бих подкрепил това, което сте предложили. Но има и едно друго нещо, което трябва да наблюдаваме много внимателно. В момента Португалия е една от страните с най-силни с най-силни мерки в локдауна от Западна Европа. Португалия в момента е и страна председателка на Европейския съвет. Отделно в Португалия тази неделя има президентски избори.

организирани от местните власти, които обикалят. Да, при тях има една основна разлика, която може да се помисли между четенията, че там се прави ранно гласуване. 48 часа преди датата за гласуване се дава възможност на хората да гласуват в тези мобилни секции, за да може спокойно

Заповядайте, господин Зарков, имате думата.

макар че през повечето време, когато моите колеги говореха, Вие викахте от Вашето място и може би не сте ги чули и затова не можахте да отговорите правилно. Да Ви ги задам по-ясно, за да може да отговорите в дупликата. Вие Вие се ангажирахте пред обществото, пред президента и пред всички, че ще внесете решение на два проблема: как ще гласуват хората в обстановката, в която се намираме. Как ще гласуват хората, които са здрави, така че да не се заразят. И как ще гласуват хората, които са под карантина В този ред на мисли Ви питам: четейки Вашия Законопроект, моля да ни кажете ясно, точно и категорично какъв ще е здравният протокол за хората, които са здрави и ще гласуват? Как точно ще гласуват? Втори въпрос: как ще гласуват карантинираните според Вашия закон – с подвижна секция или в отделна избирателна секция? Има ли отговор на тези въпроси във Вашия закон?! Трето, при колизия между този закон и Изборния кодекс кой според Вас ще се приложи? Кой Закон ще се приложи, тъй като тук е написано, че с подвижни избирателни кутии ще се гласува по смисъла на Глава четиринадесета от Изборния кодекс, където има определени срокове, които ще се окажат неприложими към това нещо. Кой според Вас е законът в този случай, който ще се приложи? Това, което правим ние, понеже ни попитахте – ние внесохме изменение в Изборния кодекс, където може би трябва да се разглеждат и тези

Втора реплика? Няма. Господин Гаджев, имате думата за дуплика.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 може би всички знаем – във всяка една болница има мръсно отделение, така наречените ковид отделения, и чистите отделения, където са всички останали болни. Няма как да се смесят урните дори защото влязат ли веднъж в ковид отделението, няма как да отидат впоследствие при здравите хора, които са настанени в в болничната част на болниците. И затова има две отделни – едните, за които са в изолация, и за тези, които са в останалата част от болницата. Просто не трябва да се смесват двата потока. И това са си здравни мерки, които се прилагат в болниците, и това идва от здравните власти. В тази връзка на първия Ви въпрос за здравния протокол – има си, както казах и в моето експозе, здравни власти, които определят различните мерки, необходими да се прилагат, съответно и здравният протокол, който се съгласува с Централната избирателна комисия. В този случай няма как двете институции, било то здравните власти или Централната избирателна комисия, да работят поотделно. Разбира се, че те трябва да работят в синхрон, за да издадат максимално качествени инструкции за провеждането на изборите. Няма как двете неща да са различни. Впрочем ние ангажимент към други институции… Ние сме поемали ангажимент към българските граждани да решим как те ще гласуват, а не към други институции, да подпомогнем вариантите, за да могат… Дали е перфектен текстът въпрос на дебати. А дали има нужда от промени – разбира се, винаги може в рамките на дебатите да се усъвършенства даден текст и даден законопроект. Правили сме го много години, това е ролята всъщност и на парламента да усъвършенства между първо и второ четене различните законопроекти. Колкото до това, което ние предлагаме, аз едно нещо продължавам да не чувам – какво предлагате Вие, за да решите проблема. След като ние не решаваме проблема, Вие как го решавате. Няма нищо. Нищо не казвате. Тоест Вие нямате решение, но критикувате решението на другите. Така е най-лесно. Благодаря, господин Гаджев. Продължаваме с изказванията. Госпожа Клисурска.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На нашето внимание е Законопроект, свързан с изменение на Закона за извънредното положение, но това, което ние ще видим и чуваме всеки ден от говорителите на Централната няма как да не бъдат направени промени в Изборния кодекс, за да бъде регулиран нормално процесът по гласуването на всеки един български гражданин, който по Конституция има право на това.

компетентният орган, който издава и приема правилата за гарантиране живота и здравето на избирателите, е министърът на здравеопазването. И в тази връзка няма как в момента с предлагания законопроект, който Вие внасяте,

комисия упражнява контрол по прилагането на Кодекса. Къде в Изборния кодекс в момента правим ревизия на правилата, свързани с това карантинираните лица и тези, които са болни, да имат право да гласуват с подвижни избирателни кутии? Централната избирателна комисия в своите изявления по медиите каза, че задължително трябва да бъде направена ревизия на Изборния кодекс в тази част. Ако зачетем чл. 37 от Изборния кодекс там, където е регламентиран съответно редът за подаване на заявленията за гласуване на избиратели с увреждания с подвижна избирателна кутия, ще видим, че има регламентирани определени срокове, за да бъдат конституирани такива подвижни избирателни секции. И неслучайно Централната избирателна комисия в своето становище, ще го зачета, казва това: че е важно да бъдат предвидени ясни критерии за включването на тази категория избиратели, именно карантинираните лица, в списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия. Член 37 от Изборния кодекс категорично посочва, че тези лица, които ще гласуват с подвижна избирателна кутия, биват заличавани от списъците за гласуване. Какво правим в случая, когато лица, констатирани като заразени и карантинирани, бъдат заличени от списъците, защото РЗИ-то е установило, че те нямат право да гласуват в нормалните секции? Как и къде с предлагания от Вас законопроект регламентираме тези неща? Още повече – къде в този предлаган законопроект ние даваме достъп до съответните регистри по Закона за здравето за издаването на съответните удостоверителни документи? Много въпроси, отговорите липсват. Изборите чукат на вратата и аз не виждам, уважаеми дами и господа управляващи, с това Ваше, как да кажа, недоносче в Закона за извънредните мерки отново предпоставяте това изборите – предстоящите избори на 4 април, да бъдат опорочени и да не създадат такава възможност на българските избиратели да гарантираме тяхното право те да гласуват равнопоставено. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Клисурска. Реплики? Други изказвания? Заповядайте, госпожо Алексиева.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, уважаеми колеги! Искам да внеса малко яснота в предложенията, които сме направили от нашата парламентарна група в Закона за извънредното положение.

както на избирателите, така и на всички участници в изборния процес и да има една нормална обстановка, в която всички да могат да излязат и да упражнят своето право на глас. Централната избирателна комисия с Обществения съвет, който е към Централната избирателна комисия, който и в момента действа, и след това ще бъдат издадени тези правила. Със сигурност протокол от Министерството на здравеопазването, от министъра се издава, но този протокол и министърът на здравеопазването не е органът, който трябва да отговаря за реда и за правилата за провеждане на изборите. Това е компетентният независим орган – И в момента се произвеждат избори по време на епидемична обстановка в страната, и в момента се изготвя и се издава протокол от министъра на здравеопазването, така че аз не виждам какъв е проблемът в момента – това, което разискваме абсолютно всички. Ние не прехвърляме медицински дейности на Централната избирателна комисия. В крайна сметка това е органът, който следи, както казах, за реда и правилата за провеждане на тези избори.

широка разяснителна кампания, която да позволи на хората да са спокойни и да могат да отидат да гласуват в тази извънредна ситуация, а не да се нагнетява някакво напрежение и да се внушават какви ли не манипулации в хората от тази трибуна и отвсякъде, че изборите ще бъдат опорочени. Това по никакъв начин няма да доведе до висока избирателна активност и това по никакъв начин няма да върне доверието на хората към изборния процес. Мисля, че дебатът, който трябва да водим ние, политиците, е за това, че трябва да представим нашите програми, нашите политики, нашите приоритети, за да можем наистина да убедим гражданите да гласуват за нас, а не да принизяваме на такова ниско ниво дебата, който в момента се опитвате да правите в залата. И при положение че ние даваме възможност и на карантинираните да гласуват с подвижни секции или секции, които са образувани в болничните заведения, извън тези, които са по чл. 9 в Изборния кодекс, мисля, че това наистина говори за желание от наша страна повече хора да могат да упражнят правото си на глас, а не да ги ограничаваме, само да говорим, че искаме по-висока избирателна активност. Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Алексиева. Реплики? Господин Попов има реплика. Заповядайте.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Алексиева, аз също ще Ви питам по въпроса, който зададе Крум Зарков на колегата, на който той така и не отговори: при противоречие между Изборния кодекс и този, който Вие сте написали, кой закон ще се прилага? Защото има такива противоречия, вече създадени, при този Ваш законопроект. Второ, не е ли по-редно в Изборния кодекс да бяхте създали една глава „Произвеждане на избори при ситуация на извънредна епидемиологична обстановка“ и така нататък, и надолу да опишете това, това, което смятате за редно и предлагате, и там да се дебатира – там, където му е мястото, именно в Изборния кодекс? Вие казахте, че искате да внесете яснота по отношение на Вашите предложения. На практика повторихте нашата теза,

много фактори, не само от коронавирус, от много фактори. И Централната избирателна комисия следва да съобрази всички тези правила, за да гарантира живота и здравето на участниците в изборите. Така сте го записали просто. И това също следва да се прецизира, мисля. Но не е тук мястото. И няколко от колегите юристи Ви казаха, че не е тук мястото. Не знам защо сте го сложили в Закона за извънредното положение. Да, касае се за мерки, които се провеждат при избори при извънредно положение, но можеше да има нарочна глава в Изборния кодекс, където да се обсъждат всички тези предложения. Знам от какво се страхувате – страхувате се, че когато го вкарате в Изборния кодекс, всяка една от парламентарните групи съответно ще направи своите предложения по изборното законодателство, а за това нямало време. Има време. Ние затова сме направили нашите предложения, правили сме ги и назад във времето и по отношение на видеонаблюдение, изчистване на избирателни списъци чрез активна регистрация, от ДПС също са имали своите предложения, от всички парламентарни групи. Вие се опитвате да затворите темата... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов. Надхвърлихте времето с една минута. ФИЛИП ПОПОВ: Благодаря, госпожо Председател. Последно изречение. Опитвате се да затворите Изборния кодекс, но създавате по този начин много голям хаос и противоречие между законите, уреждащи тази материя. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Попов. Втора реплика? Не виждам. Заповядайте, госпожо Алексиева, за дуплика. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, не мисля, че по някакъв начин ние засягаме който и да е друг закон, когато прилагаме нашите предложения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и последствията от тях. Така че това, което сме преценили в крайна сметка с тези предложения, и сме направили така, че ЦИК наистина да излезе с правила, които да определят реда и начина на гласуване на българските избиратели, не сме казали, че ЦИК издава протокола. Аз вече го казах в моето изказване. Този медицински протокол се издава от Министерството на здравеопазването. Когато Вие Когато Вие сте направили Вашите предложения, които са внесени вчера в Изборния кодекс, това, което успях да прочета, е, че Вашите предложения са само за видеонаблюдението и за това да се направи активна регистрация и да се изчистят избирателните списъци. Къде Вие предлагате да се уреди въпросът за гласуването на хората, които са под карантина? Защото виждам, че вече Вие признавате, че има епидемия, Вие признавате, че има ковид и че има заболяване. В крайна сметка мисля, че всички трябва да се обединим, да направим така, че да дадем възможност на всички български граждани да могат да упражнят правото си на глас. Промените, които Вие предлагате в Изборния кодекс, когато му дойде времето – тогава ще ги коментираме. Защото не мисля, че това видеонаблюдение, което се въвежда при броенето на бюлетините, е направено така, че може да защити личността на хората, които участват в изборния процес, да защити личните данни на всички, които са в изборното помещение, защото много от вас прокламират, че това били публични лица. Не, това са длъжностни лица и мисля, че има ред и начин, по който това нещо може да стане. В крайна сметка и протоколът е публичен и участват представители на всички парламентарно представени партии.

Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание

Изчакваме всички колеги да влязат в залата. Виждам, че има много желаещи да гласуват.

Госпожо Василева, да си сложите маската. Тя има такава – господин Симеонов бди. Успяха ли всички колеги да гласуват? Господин Станков има проблем с гласуването. Готови сме. Прекратете гласуването. Обявете резултата. Гласували 182 народни представители: за 128, против 45, въздържали се 9. Предложението е прието.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за удължаване срока за предложения между първо и второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване със Моля, режим на гласуване по така направената процедура.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

този законопроект показа редица слабости и в дискусията това се видя. Съкращаването на срока до четири дни смятам, че няма да доведе до ефекта, който целим, а именно създаване на нормални условия за гласуване на българските граждани в условията на епидемия. Затова правя обратно предложение и настоявам срокът да остане такъв, какъвто е нормалният срок за предложения за второ четене и съответно разглеждане на Законопроекта,

подложите на гласуване допуск в пленарната зала на господин Георги Чолаков – председател на

На свое заседание, проведено на 20 януари 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 154-01-4, внесен от народните представители Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 г. На заседанието присъства господин Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Законопроектът беше представен от госпожа Александрова, която посочи, че с предложените изменения се предлага процесът по проверка на редовността на жалбите да се възлага на първоинстанционните съдилища, които са постановили актовете, които се обжалват. Предложеното изменение не е ново за българската правораздавателна система, като функционира успешно от десетилетия в общите съдилища. Предложените изменения съответстват на текстовете в Гражданския процесуален кодекс, които регламентират процеса по проверка за редовността на жалбите, като са съобразени спецификите на административното правосъдие. Госпожа Александрова отбеляза, че промените в Административнопроцесуалния кодекс ще дадат възможност на първоинстанционния съд първо да даде указания за констатираните нередовности на жалбата, което ще спести на насрещните страни усилията по ангажиране на процесуална защита на този етап от производството, като едва след евентуалното отстраняване на нередовностите съдът ще изпраща преписи на насрещните страни за ангажиране на защита по една вече приета за редовна жалба. Председателят на Върховния административен съд изрази подкрепата си към Законопроекта, като посочи, че той е навременен и необходим. В обсъждането взеха участие народните представители Хамид Хамид, Христиан Митев, Явор Божанков, Крум Зарков и Филип Попов. Народните представители Хамид Хамид и Христиан Митев изразиха подкрепата си към Законопроекта и отбелязаха, че между първо и второ гласуване ще се прецизират определени разпоредби. Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ посочиха, че няма да подкрепят Законопроекта, като отбелязаха, че с неговото приемане ще се натоварят първоинстанционните съдилища.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

в Административнопроцесуалния кодекс през месец септември 2018 г. успешно надградихме и усъвършенствахме процеса по администриране на жалбите, постъпващи във В този смисъл съдиите във Върховния административен съд в значителна степен бяха облекчени в процеса по проверка за редовността на жалбите, като тези задължения бяха възложени на заместниците на председателя, съответно на председателите на отделенията. По този начин обаче последните бяха натоварени с огромна административна тежест, която им пречи да изпълняват същинските им задължения във Върховния административен съд. С предложените изменения смятаме, че този проблем се разрешава, като процесът по проверка на редовността на жалбите се възлага на първоинстанционните съдилища, които са постановили актовете, които се обжалват. Този модел на администриране на жалбите не е нов за българската правораздавателна система, като функционира успешно от десетилетия в общите съдилища. В този смисъл предложените изменения са съответни на текстовете в Гражданския процесуален кодекс, които регламентират процеса по проверка за редовността на жалбите, като, естествено, са съобразени със спецификите на административното правосъдие. С предложените изменения се разрешава и един много съществен проблем, който съществува – ангажирането на процесуална защита по нередовни жалби. Съгласно сега действащата нормативна уредба, след като приеме жалбата или протеста, първоинстанционният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в 14-дневен срок от получаването ѝ може да подаде отговор. След подаването на отговора или след изтичането на срока по чл. 213а, ал. 1 делото се изпраща на Върховния административен съд, където се осъществява проверка за редовността на жалбата и съответно се дават указания за отстраняването на нередовностите. В случай на неотстраняване на констатирани нередовности жалбата се оставя без разглеждане. По този начин ответните страни по една нередовна жалба осъществяват процесуална защита, което на този етап от производството създава за тях една излишна тежест – както финансова, така и логистична. в Административнопроцесуалния кодекс ще дадат възможност на първоинстанционния съд, първо, да даде указания за констатираните нередовности на жалбата, което ще спести на насрещните страни усилията по ангажиране на процесуална защита

Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 154-01-4, внесен от Анна Василева Александрова и Красимир Георгиев Ципов на 15 януари 2021 г. Гласували

на въпрос от народния представител Теодора Халачева; – министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев, Теодора Халачева и Евдокия Асенова; – заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; – министъра на правосъдието Десислава Ахладова на въпрос от народния представител Георги Гьоков; – министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов; Генов; – министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов; Генов; – министъра на финансите Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Валентина Найденова; – министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народните представители Кристиан Вигенин, Николай Пенев и Георги Йорданов; Йорданов; – министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов; Ахмедов; – министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Виолета Желева; Виолета Желева; – министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Нигяр Джафер. Моля представители на парламентарните групи да получат писмените отговори.

Преминаваме към парламентарния контрол. Първият въпрос е към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма госпожа Марияна Николова, която ще отговори на въпрос от народния представител Джевдет Чакъров относно заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите. Тук ли е народният представител Чакъров? Второ повикване на господин Чакъров. Трето повикване – господин Чакъров в залата ли е? идва.) Господин Чакъров, поставете си маската.

Уважаема госпожо Николова, на 12 юни миналата година Ви зададох парламентарен въпрос относно заплатите на администрацията в Министерство на околната среда и водите. Причината да попитам беше, че малко преди това зададох въпрос на министър Димитров за административния капацитет в Министерството на околната среда и водите това, което се получи като отговор, се видя, че е трудно да се намират редица експерти като специалисти по биология, химия, инженерна химия, хидрогеология, екология, биоинженерство, архитектура, ВиК мрежи и така нататък. Първо е трудно да се намират експерти основна причина, която беше посочена, е за недостатъчното заплащане спрямо други администрации и министерства. поехте ангажимент и да поставите този въпрос пред Съвета за административна реформа, където тази диспропорция между заплащането в структурите на МОСВ – на централно и на регионално ниво, да бъде разгледано и да бъде коригирано, като бяха посочени конкретни суми, които ще бъдат необходими за изравняване на заплащането, защото в структурата на МОСВ спрямо другите администрации и министерства, още веднъж посочвам – то е с доста сериозно осезателна разлика, а това демотивира младите хора да се насочат и да се задържат на на такава отговорна и сериозна работа. Надявам се, че ще получим положителен отговор, че въпросът е разгледан с оглед на политиките, които се реализират от страна на Министерството на околната среда и водите, Госпожо Вицепремиер, заповядайте за отговор – имате три минути. уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Чакъров, по повод на Вашия въпрос предоставям следната информация. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. по бюджета на Министерството на околната среда и водите разходите за персонал бяха увеличени с 10 на сто – за увеличение на основните възнаграждения на щатните служители и за задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя. В резултат на извършеното увеличение на основните заплати средната работна заплата по структури към 31 март 2020 г. беше: Изпълнителна агенция по околна среда – 1051 лв., регионални инспекции по околната среда и водите дирекции на национални паркове – 1007 лв., басейнови дирекции – 1071 лв., централна администрация – 1625 лв. С така предоставените средства за увеличение на основните заплати на служителите не можа да се постигне решението по т. 4 от Протокол № 46 от заседанието на Съвета за административна реформа от 16 август 2018 г. за преодоляване на различията в заплащането в администрациите на една и съща категория. Концептуалното решение за увеличаване на разходите за персонал на всички администрации с 10 на сто доведе до по-голяма разлика в заплащането в МОСВ спрямо администрациите от същата категория. С Постановление на Министерския съвет № 201 от 7 август 2020 г. разходите за персонал по бюджета на МОСВ бяха увеличени с 2 млн. 610 хил. 700 лв. Предварително бяха проведени разговори с Министерството на финансите и беше представена информация за включване на всички второстепенни разпоредители с бюджет на увеличението от 30 на сто за основните работни заплати предвид дейността, свързана с превенция на разпространението на COVID-19,

С ПМС № 240 от 31 август 2020 г. за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация се даде право на ръководителите на Изпълнителна агенция по околна среда, регионалните инспекции по околната среда и водите и басейновите дирекции да увеличат индивидуалните да увеличат индивидуалните основни заплати на служителите от посочените структури с до 30 на сто в срок до 4 септември 2020 г., считано от 1 август 2020 г. Въз основа на извършеното увеличение на основните заплати средната работна заплата по структури към 4 септември 2020 г. е, както следва: Изпълнителна агенция по околна среда – 1367 лв., регионални инспекции по околната среда – 1423 лв., басейнови дирекции – 1392 лв. Средната работна заплата на служителите от парковете остана непроменена – 1007 лв., или с 30 на сто по-ниска. В централната администрация на МОСВ ниското заплащане и натовареността на служителите е пречка за привличането на квалифицирани специалисти с подходящо образование. Само през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонала в Централното управление на администрацията на МОСВ се е увеличило, напусналите са 6% от общата численост, като в последните години се забелязва тенденция за преминаване на експерти към други държавни структури, предлагащи по-добро заплащане. В Централната администрация на МОСВ има 30 щатни служители с основна месечна заплата, която е по-ниска от 70% от средната заплата за степен 2 на съответното ниво, което е 10 на сто от числеността, без служителите от Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. На заседание на Съвета за административна реформа, проведено на 24 септември 2020 г. по т. 3 от дневния ред с тема „Анализ на разходите за персонал на административните структури“ са представени данни за нивата на заплащане в администрациите от една и съща категория, от които е видна сериозна разлика в нивата на заплащане. Допълнително е направено уточнение от страна на Министерския съвет, че някои обстоятелства се отразяват негативно, и в тази връзка съгласно т. 3.2 от Протокол № 59 от 24 септември 2020 г. на Съвета за административна реформа се предлага създаване на Междуведомствена работна група с представители на Министерския съвет, министерства и Националния статистически

не са планирани разходи за други увеличения на заплатите на служителите в МОСВ през 2021 г., в това число и за служителите от централната администрация. Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено 10-процентно увеличение на заплатите в публичната администрация. Благодаря. Господин Чакъров, реплика. Аз не чух за централната администрация каква е цифрата.

няма как да бъдем изцяло удовлетворени. По-скоро е видно, че въпросът ми е бил актуален. Диспропорцията, която е налице, между администрацията като цяло и в частност администрацията на централно и на регионално ниво в продължаваща. Освен това другото притеснително за мен е, че се внася диспропорция между отделни структурни единици вътре в самото министерство след стъпките, които са предприети. Да, това е добре, че са направени тези стъпки, и се вижда, че заплатата е някъде към 1300 лв. на тези структури, където тя е увеличена със съответните актове, но да Ви посоча само, че средната годишна заплата – по данни на Националния статистически институт за 2019 г. за сектор „Държавно управление“, е 1426 лв. Тоест и след увеличението на заплатите в структурата на МОСВ спрямо 2019 г., увеличението от 2020 г. е с над 100 лв. под това ниво. Така че трябва да се продължи тази тенденция да бъдат изравнени заплатите, още повече на фона на това, което Вие посочвате, че има изключително голямо текучество в централната администрация на Министерството на околната среда и водите. Това го казвам и от позицията на опозиция, че структурите на МОСВ са изключително отговорни за политиките, които се разширяват, за дейности, които извършват. Те първо имат на експертно ниво функциите и задълженията да формират съответните политики, след това да се реализират и не на последно място, да се контролират.

всички сме убедени и аз съм убеден, че този контрол ще бъде много по-ефективен. Естествено, необходимо е гражданско съзнание, но контролът си е необходим. С оглед на това наистина пледирам

3 млн. 223 хил. 900 лв. При възможност за осигуряване на горепосоченото финансиране Министерството на околната среда и водите ще предприеме действия по изготвяне на проект на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството и промяна на нормативната уредба, в частност Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Към момента решение на проблемите се търси и чрез преразпределение на дейности между осигурените с необходими кадри звена, както и с възлагане на допълнителни задачи и отговорности на наличния квалифициран персонал. Още веднъж пояснявам, че с настоящия бюджет ще се търсят и допълнителни възможности. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ За текучеството в това министерство, господин Чакъров, има и прокурорски прецеденти, нали се сещате? сещате? Преминаваме към следващия въпрос. Той е към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова. Въпросът е от народния представител Лало Георгиев Кирилов относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово – Етрополе – Златица – Златишки проход. Господин Кирилов, заповядайте за въпрос.

Уважаеми господин Заместник-председател, уважаема госпожо Министър! На какъв етап е изработването на технически проект за основен ремонт на път на път II-37 Джурово – Етрополе – Златица – Златишки проход и какви средства са необходими за цялостното ремонтиране и рехабилитация на трасето; в какъв срок ще бъде изцяло завършен и пуснат в експлоатация пътят,

в предходен отговор на Ваш въпрос относно рехабилитация и реконструкция на отсечка от път II-37 Джурово – Етрополе – Златица, така наречения Златишки проход, на територията на Софийска област, заявих, че ще направим всичко възможно процедурата за изработване на технически проект за основен ремонт на участъците от км 20 до км и от км 42 до км 44 на второкласния път – с обща дължина около 17 км, да бъде включена в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г. В тази връзка Ви информирам, че на 11 юни 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт – рехабилитация, по три обособени позиции“, като в обособена позиция № е рехабилитацията на Златишкия проход. Прогнозната стойност за изготвянето на техническия проект е 266 800 лв. без ДДС. Рехабилитацията е разделена на два участъка: – от изхода на град Етрополе от км 20+964 до км 35+580 при отбивката за местен път, водещ до нефункциониращия тунел „Кашана“; – от село Църквище до началото на град Златица от км 42+810 до 44+820. Процедурата е на етап разглеждане на ценовите оферти на допуснатите участници съобразно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Срокът за изработване на техническия проект е 120 календарни дни след сключване на договор с избрания изпълнител, като в този срок не се включва времето за преглед на разработката и провеждане на заседания на Експертния технико-икономически съвет, както и съгласуването на проекта. При готова проектна документация за основен ремонт на републикански път ІI-37 в посочените участъци и след осигуряване на средства за изпълнението му ще може да се пристъпи и към обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители на строителството и строителния надзор. Стойността на обекта ще бъде ясна след утвърждаване на проектната документация и съобразно предвидените в нея строително-монтажни дейности. С изпълнението на ремонта ще се възстановят експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и ще се намери техническо адекватно решение за отводняването на пътя. Да припомня, че Златишкият проход е затворен за движение от 80-те години и състоянието на път II-37 в останалите участъци е задоволително, като те се поддържат с бюджетни средства по програма „Текущ ремонт и поддържане“. През 2020 г. в участъка от началото на пътя до км 21 е извършено изкърпване на асфалтовата настилка, изсичане на храсти, млада гора и косене на треви. След приключване на зимния сезон ще бъдат изкърпени най-компрометираните участъци от пътя и ще бъде положена хоризонтална маркировка. В участъка от км 45 до км 59 през изминалата година също са извършени дейности по текущ ремонт и поддържане. Усилията са да приключат процедурите

Благодаря Ви, госпожо Министър. От отговора Ви разбирам, че вече тече процедурата за възлагане и тя е в своя край за възлагане на проектирането. Надявам се, че ще бъде изпълнена в срок, всичко всичко ще бъде наред и няма да бъде забавена тази процедура, защото, както и Вие отбелязахте, пътят наистина не функционира от 80-те години, но той е важен. Така или иначе се води като затворен, но се ползва и от населението, и от икономическите субекти в региона на Етрополе и в региона на Средногорието. Надявам се, че в този срок ще бъде направен проектът и ще имаме готов път догодина, няма да бъде забавен

Следващият въпрос е към министъра на труда и социалната политика госпожа Деница Сачева. Въпросът е от народния представител Виолета Желева относно прилагането на месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за периода от месец ноември 2020 г. до момента. Госпожо Желева, заповядайте да изложите Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, почти година продължава сагата около помощта, която държавата дава за родители, които трябва да отглеждат децата си вкъщи, предизвикана от пандемията. Защо казвам почти година? Защото знаем, че през месец март някои от заведенията, които посещават децата ни – детските заведения и училища, бяха затворени. Тогава Министерството на труда и социалната политика предложи една помощ, която беше на този етап много ниска, изключително неефективна беше самата помощ, защото беше еднократна и достигна до много малък кръг хора и семейства. След това дизайнът ѝ беше променен и се стигна до една наистина много по-добра помощ, защото тя беше свързана и обвързана с броя на дните, в които децата не посещават училище или детска градина, но обхватът пък също остана много малък. На следващ трети етап се получи така, че дизайнът беше променен за трети път. Затова казвам, че тази сага е вече почти година и някак си правителството така и не достигна до най-правилния вариант, така че родителите да получат наистина помощта, която им се полага. Няма да влизам в подробности, че в други европейски страни не се получава по толкова много критерии, които след малко ще изброя. Стигна се дотам, въпреки че помощта е малко по-добра като обхват и като сума, защото вече получават една много по-добра сума от 915 лв., какво се случва, така че се получават много откази? Много граждани със сигнали до мен казват, че имат неправомерни откази. Защо казвам това? Защото в в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в чл. 16б е записано: „безработни родители имат право на такова изплащане, но само ако са останали без работа – забележете – след 15 март“. Това го има само обаче в изискванията. В Закона, в нормативната уредба, в Правилника това не е записано. И какво се получава? Уж Министерството дава някакви пари, ама след това хората не могат да ги получат. Незаконно е и недопустимо е

за този период, в който – месец ноември 2020 г., когато масово тогава всички деца трябваше да бъдат под карантина вкъщи, колко са заявленията за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка; колко от така подадените заявления са уважени; по колко има постановен отказ за отпускане на помощта? Предвид немалкия брой на сигналите за неправомерен отказ, кои са основните групи от причини за постановените откази? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря.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 с Постановление № 218 от 17 август 2020 г. на Министерския съвет за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане бяха приети промени, с които беше регламентирана нов вид месечна целева помощ. Тази помощ е регламентирана в чл. 16б на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. През месец ноември с ПМС № 322 от 23 ноември 2020 г. се извършиха промени, свързани с реда и условията за предоставяне на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Бързам да обясня, че тази помощ беше въведена именно за хората, които са пострадали вследствие на пандемията, затова е и това изискване по отношение на останалите без работа хора – именно от 15 март насам. Във връзка с поставения от Вас въпрос мога да Ви информирам, че за периода от месец ноември 2020 г. до 18 януари 2021 г. в дирекциите „Социално подпомагане“ са приети общо 48 195 заявления-декларации, като са издадени 36 213 заповеди за отпускане. На 8954 заявления са постановени откази и основните причини за това са следните: детето не се обучава синхронно от разстояние в електронна среда или не посещава детски ясли или детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения; установено е, че децата са посещавали редовно учебните занятия в присъствена форма на обучение, когато са подадени молбите. Втора група причини – средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението, е по-висок от размера на минималната работна заплата. третата група причини са, че семейството не попада в кръга от лица, посочени в чл. 166, ал. 1, т. 1 – 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Тоест установено е, че родителите работят, ползват отпуск за временна нетрудоспособност, при това положение няма как да се насложи с още една помощ, или получават обезщетение за отглеждане на дете до една година, както и че в някои от случаите децата, за които са кандидатствали хората, са над 14-годишна възраст. Изплатените средства до момента са в размер на близо 30 милиона, точното число е 26 млн. 493 хил. 148 лв., а в обработка към момента са 2700 заявления-декларации. Благодаря. Благодаря, госпожо Министър. Госпожо Желева – реплика.

36 хиляди заповеди са отпуснати. Аз също споменах, че в края на годината помощта е направена така, че да обхване по-широк кръг от семейства. Само че тук въпросът ми е следният: защо се позволява Министерството да издава указания, които водят до няколко тълкувания? В нормативната уредба не трябва да има тълкуване. Ще Ви дам пример – само в т. 1, я зачета, от Правилника и касаещия тази помощ чл. 16б: „Двамата или единият от работещите родители или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършва дистанционна работа“ – едно условие; „нямат възможност да ползват платен отпуск“ – второ условие; „или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност“. Само в една точка имаме три условия. И какво се случва? В някои от дирекциите искат да се изпълни само едното, а в други искат и трите. искат и трите. Това е факт, защото доста граждани са се обърнали към мен с такива примери, а пък няма да говоря и за т. 2, където трябва да не са получавали през този период обезщетение за безработица. Вие сами знаете, че ако едно семейство иска помощ за ноември месец, защото точно в тези дни това дете не е било в детска градина примерно, то може да получи обезщетение за безработица и ще получи от предходния месец, защото не се получават месец за месец. Тогава те не попадат в това условие и се получава така, че трябва да пускат жалби. Да, някои са приети, някои – не. Но всъщност жалбите не са малко и Вие казахте – близо 9000 отказа има и по тях вероятно ще има много жалби. Тук е въпросът: разходите, които следват от това, кой ще ги поеме? Разбира се, че Министерството ще ги поеме, защото в момента има жалби, има и много дела, които ще бъдат заведени за тази помощ. Казвам това, защото не един път се случва така, че тълкуването на някои текстове се прави по няколко начина. Пак казвам, това е недопустимо и не може да се процедира по този начин. Категорично заявявам, че трябва да спрем тази некомпетентност, която се превръща в норма, защото ако някой каже, че това трябва да бъде така, или пет човека кажат, че това е правилно, то се приема, защото така е записано в този текст. Накрая, не смятам, че това е подходът към родителите. Започнах така, че чак накрая, една година след обявеното извънредно положение стигнахме до някаква помощ, която да е по реална за хората. Смятам, че това е подигравка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

от трибуната на Народното събрание. Аз бих искала да обърна внимание, че тази помощ още от самото начало беше направена за около 50 000 семейства. На този етап, и то в рамките на една учебна година, дотук ние сме подпомогнали почти 37 000 семейства. Това, което сме планирали, напълно изпълняваме – именно тези наши обещания. Това показва, че правилно сме планирали нуждите, които имат българските семейства. Наистина се наложи да направим няколко пъти редизайна на мярката, но това е нормално в ситуация, в която непрекъснато се променяха и епидемиологичната обстановка, и условията, при които ще учат учениците – дали ще има комбинирано дистанционно обучение, или ще има изцяло дистанционно обучение. Ситуацията е динамична и тя предлага промени. Това, че се налагат промени, не означава, че нещо не е направено правилно – напротив, означава, че ние реагираме изключително гъвкаво. Българските семейства получават между 610 лв. и 915 лв., които също са добри суми. Що се отнася до указанията, които сме дали, възможно е някъде по места да има това неразбиране и да се искат кумулативно трите условия. Поемам ангажимента да го проверя, допълнително да дадем, ако е необходимо, още указания. А това, което Вие имате като сигнали при Вас, също бих могла да се ангажирам да проверим тези сигнали на граждани и съответно, ако те са правоимащи, да възстановим техните права. Благодаря. Благодаря, госпожо Министър. Въпросите към Вас приключиха. Приятна работа до края на работния ден и приятна почивка Ви желая! А сега въпроси към най-търсения министър в републиката – министъра на здравеопазването господин Костадин Ангелов. Първият въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева относно адекватни и работещи финансови механизми за навременното и качествено лечение на деца в чужбина. Много моля всички народни представители, най-малко от респект и уважение към здравния министър, да си поставят маските – тези, които не са си ги поставили. И носовете да бъдат под маските, не над. Заповядайте, госпожо Сидорова.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 въпросът, който поставяме днес на Вашето внимание, е една изключително болна и чувствителна тема, защото касае шанса за живот на българските деца, и най-вече на тези, които са тежко болни и имат нужда от лечение в чужбина. Припомням само, че след решение на Народното събрание и по-късно с Постановление на Министерския съвет от 28 март 2019 г. бе закрит Център „Фонд за лечение на деца“ и считано от 1 април дейността му се прехвърли към Националната здравноосигурителна каса. По време на обсъждане на решението от тази трибуна нееднократно колеги от парламентарната група на БСП алармираха, че това решение и това действие ще доведе до намаляване на възможността за достъп до лечение в чужбина на тежко болни деца. Уви, случи се точно това, за което предупреждавахме тогава. От обещаните към този момент 12 млн. лв. от Вашия предшественик министър Ананиев се оказа, че до болните деца в България достигат едва малко над 1 млн. лв.

2017 г. броят на възползвалите се от възможността да се лекуват в чужбина и в България е бил 1173. Вие направете сам разликата – в пъти е. за съжаление, отвори ниша на организации като „Хелп Карма“ – печално известни, които за периода на съществуване успяха да съберат близо 21 млн. лв. За съжаление, по неясни правила и критерии те се превърнаха в единствен шанс за живот на българските деца – тежко болни, успявайки с тези си действия да дискредитират процеса на дарителството в нашата страна. До ден днешен България продължава да бъде единствената страна в Европейския съюз, в която гражданите непрекъснато събират средства за лечение. Реално работещи механизми за лечение на деца в чужбина не бяха изградени. Животът и здравето на тези болни малчугани зависеше само от милосърдието и добрите сърца на всички български граждани. тази връзка въпросът ми към Вас е: кога държавата ще създаде адекватна и работеща система и адекватни и работещи финансови механизми, които да осигуряват навременна и качествена грижа и лечение на българските деца в чужбина? 7 млн. лв. мисля, че не са толкова много,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

Обръщам внимание, че посоченият във въпроса Ви брой деца – 1375 през 2016 г., включва общия брой деца, подпомогнати с финансовите механизми на Център „Фонд за лечение на деца“ за лечение в България и в чужбина, докато споменатият брой 132 деца през 2019 г. и 120 деца през 2020 г., се отнася до броя на децата, които са лекувани само в чужбина. От предоставената от НЗОК информация по въпроса Ви става видно следното: към 1 април 2019 г. от Център „Фонд за лечение на деца“ към НЗОК са преминали 146 заявления за лечение на деца, като 46 от тях са вече с издадени от Фонда заповеди. По тях НЗОК е организирала престоя и лечението на децата и техните придружители, като финансовото задължение по посочените заявления е в размер на 5 млн. 267 хил. 313 лв. За периода 1 април 2019 г. – 31 декември 2019 г. в НЗОК са постъпили 1234 заявления. Издадени са 1063 заповеди, от тях 894 във връзка с лечение в България и 169 за чужбина. За първи път от НЗОК са одобрени и са издадени заповеди за лечението на 25 деца със спинална мускулна атрофия, а от 1 януари 2020 г. са предприети всички действия за безпрепятственото преминаване лечението със скъпоструващи лекарствени продукти на 5 деца по чл. 78, т. Извършените от НЗОК разходи за лечение на лица до 18 годишна възраст за периода са в размер на 23 млн. 748 хил. 211 лв. на първото 9-месечие на 2020 г. са постъпили общо 1090 заявления за заплащане на медицински и други услуги на лица до 18 години. Издадени са 985 заповеди, от тях 788 във връзка с лечение в България и 197 – за лечение в чужбина.

като най-голям е броят на децата, получили организационно и финансово подпомагане за извършване на диагностични лечебни процедури, както и контролни прегледи в Германия, следвани от Австрия, Швейцария и Франция. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Реплика?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

подпомогнатите деца са значително по-малко. Кое е по-важното от всичко, което се случи около скандала с „Хелп Карма“? По-важното е, че доверието към дарителските инициативи е много ниско, а животите на хиляди детски съдби зависят от тези дарителски кампании. Още кампании. Още в началото, когато се прие Фондът да бъде заличен и да се прехвърли към НЗОК, ние категорично се противопоставихме, че това не е работещ механизъм. Да, вероятно имаше скандали с Фонда, но значително по-голям брой деца се лекуваха в чужбина. Ние Ви питаме: какви са адекватните механизми и ще създадете ли нови работещи механизми? Защото е видно, всеки ден ние чуваме апел за дарителска кампания на детенце, което трябва да се лекува, и то спешно, в рамките на един месец, някъде в чужбина. Основният проблем е, казвам, работещите механизми, защото чакаме промяна на Наредбата по няколко основни неща. Този въпрос го задаваме, за да засилим вниманието. Да, Вие не сте бил тогава министър, това беше обещание на министър Ананиев, но до ден днешен не е променено. Казвам някои основни проблеми, които сега са в Наредбата. Заплащат се разходи за трансплантация от момента на хоспитализиране на пациента до неговата дехоспитализация за период не повече от шест дни. Знаете ли колко трябва това дете и семейството му да стои там след лечението? Понякога се налага до 90 дни. Тези средства не се поемат.

Уж в България се правят почти всички трансплантации, но такива почти няма. Ето това е основният проблем. Ние работим по по-добри законови уредби, така че да има повече трансплантации в България, но това не се случва. Пак стигаме до там, че в България не че в България